Zahvaljujem se narodnoj poslanici Snežani Paunović.Reč ima narodna poslanica Olja Petrović. **Olja

samom početku moram da u svoje lično ime odam počast svim žrtvama stradalim prilikom NATO agresije na našu zemlju i izrazim saosećanje sa njihovim porodicama. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti snaga NATO. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva, 595 km pruga, oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno.Ovaj dan nikako ne smemo da zaboravimo, jer je ovo dan sećanja na sve stradale tokom agresije, a 78 dana ubijeno je najmanje 2.500 civila, 79 dece i 1.000 vojnika ranjeno, povređeno više od 12.500 ljudi. Slava im i hvala.Pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju odluke kojom se zamenjuje Aneks I multilateralnog Sporazuma između evropske zajednice i njenih država članica Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, primenom osnovnih principa EU u oblasti civilnog vazduhoplovstva u pridruženim stranama Sporazuma među kojima spada i Republika Srbija.Osnovni

je da svi putnici znaju da naša zemlja primenjuje najviše vazduhoplovne standarde i da sigurno i bezbedno mogu da dolete u Srbiju, ali isto tako i da prelete bezbedno iznad naše zemlje.Takođe, zemlje.Takođe, jednako je važno da se primenjuju pravila o zaštiti životne sredine koja su takođe predviđena ovim sporazumom. Sporazum ima za cilj da zajedničko evropsko vazduhoplovno tržište proširi na region zapadnog Balkana i pre formalnog pristupanja EU, a od samog a od samog proširenja zajedničkog tržišta na zapadni Balkan korist ima oko 500 miliona građana.Kod nas i te kako se vidi veliki pomak u oblasti vazdušnog saobraćaja, pa ću napraviti jedno poređenje gledajući 2019. godinu, odnosno period pre korona

dok je taj broj u 2019. godini iznosio 6.158.897 putnika. Takođe, ukupna količina prevezene robe na ovom aerodromu, posmatrano za isti period je uvećana za preko 140%Kada 140%Kada se posmatra aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu, broj putnika u 2013. godini je iznosio 21.700, dok je taj broj u 2019. godini uvećan za za preko 20 puta i iznosio je 419.683 putnika, dok je ukupna količina prevezene robe uvećana za čak 170%, dok dok se obim saobraćaja, odnosno broj letova u posmatranom periodu uvećao za 47%.Kada se uporedi ukupni prihodi u sistemu vazdušnog saobraćaja iz 2013. godine sa 2019. godinom, dobije se uvećanje od skoro 86,1% i to sa 40,54 milijardi dinara na 75,46 milijardi dinara, što predstavlja ogroman rast i napredak.Predlogom napredak.Predlogom zakona o kome se danas raspravlja potvrđuje se spremnost Republike Srbije da i dalje primenjuje najviše evropske standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva time što će njihova primena formalno postati obaveza i u našoj zemlji. Srbija je što se tiče zakona i njihovih usklađivanja sa preporukama EU među najboljima, ali isto tako smo i među najboljima što se tiče ekonomskog rasta, jer evo već drugu godinu za redom smo prvi u Evropi.Pored toga, među najboljima smo, ako ne i najbolji, kada je u pitanju odgovor države na pandemiju koja je zahvatila ceo svet, pa i našu zemlju, i tu smo ispred velikih svetskih sila samo zahvaljujući mudroj i odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića.Srbija i u svakom smislu ide u korak sa vremenom i to vidimo u svakodnevnoj borbi za zdravlje ljudi koja je danas apsolutni prioritet. Naš predsednik vodi računa isključivo o zdravlju građana i očuvanju zdravstvenog sistema ne praveći od toga političko pitanje.Srbija vrlo uspešno sprovodi plan vakcinacije i u našoj zemlji ne samo da imamo dovoljno vakcina za sve prijavljene građane, već građani mogu da sami biraju između četiri vrste vakcina koje su im na raspolaganju.Već duži vremenski period nalazimo se u samom vrhu po broju vakcinisanih u Evropi i u svetu i ovim putem želim da ponovo apelujem na sve građane da se imunizuju kako bi u narednom periodu mogli da krenemo da živimo normalno.Imamo dobar primer Izraela koji je zahvaljujući uspešnoj vakcinaciji koja je obuhvatila 60% građana i čak 90% učenika pobedio. Bolnica u Tel Avivu je zatvorila poslednje aktivno Kovid odeljenje i od 7. marta ukinuta su ograničena i život se vraća u normalu. To je primer koji nam daje nadu i ka čemu svi svi težimo.Osim vakcinacije, na vakcine, država je izdvojila novac i kupila lek koji se daje rizičnoj grupi zahvaljujući kojem se ukoliko se da u prvih deset dana bolesti rezultat izlečenja je 90%. Na svaki način ova vlast ulaže napore i bori se za svaki život.Ovim putem želim da izrazim i zahvalnost, s obzirom da je Pirot jedno od 20 mesta koja su dobila 20 najmodernije opremljenih sanitetskih vozila zahvaljujući EU, što je izuzetno bitno i od značaja za živote naših ljudi.Ono ljudi.Ono što će Srbiji biti najveći uspeh je to da ćemo imati dve fabrike vakcina i sama činjenica da će se godišnje proizvoditi 30 i 40 miliona vakcina što, kao što vidimo, predstavlja život i opstanak.Sigurna sam da će Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem zacrtani plan i ostvariti, kao i sve do sada iako su mnogi bili skeptični, pa su se činjenicama uverili u napredak, i da ćemo uskoro izgraditi jednu potpuno novu fabriku za proizvodnju vakcina, dok ćemo drugu imati na „Torlaku“.Srbija neće samo da pakuje vakcine, već će za manje od godina dana proizvoditi i tečnost. Godišnje će nam biti kako bi se svi zaštitili potrebno, ukoliko se da i treća doza, oko 15 miliona, dok će 25 miliona biti obezbeđeno za region.Okolnim region.Okolnim zemljama, našim susedima smo već pomagali, kao što je sinoć i naš predsednik uručio predsedniku Predsedništva BiH, Miloradu Dodiku, medicinsku opremu i respiratore, a naša pomoć neće izostati ni u narednom periodu.Srbija će ekonomsku krizu preživeti lakše nego 90% drugih država, samo je bitno da se sprovede proces imunizacije, da se životi i zdravlje ljudi sačuvaju.Srbija više nije slaba, Srbija je na čelu sa Aleksandrom Vučićem jaka i poštovana država u svetu koja brine o svom narodu, njegovoj sigurnosti i dobrobiti.Ovim putem želim, poštovani ministre, da vam pružim punu podršku za realizaciju svih projekata širom Srbije koje ovih dana obilazite zajedno sa predsednikom, jer znamo da je Srbija danas jedno veliko gradilište i da će se do kraja godine graditi čak sedam auto-puteva i brzih saobraćajnica.U danu za glasanje zajedno sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu podržaću ovaj Predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Olji Petrović.Reč ima narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović.Vaša poslanička grupa ima još tri minuta.Izvolite. Zahvaljujem se, uvažena predsedavajuća.Svaki unionistički zakon normalno je da će dobiti podršku svih koji misle o budućnosti ove države i društva, posebno je to obaveza svih nas koji razmišljamo o tome da našoj deci, budućim generacijama ostavimo nadu za prosperitet i budućnost.S druge strane, kao narodni poslanik koji već u drugom mandatu u ovde u ovom plenumu želim da iskažem jedan osećaj koji sam danas možda po prvi put doživeo, to jeste da smo prethodnih godina, u prethodnom mandatu uglavnom mi narodni poslanici iz Sandžaka govorili o devastiranim putevima, o lošoj infrastrukturi, o tome da decenijama je uništavano, urušavano sve ono što je predstavljalo i trebalo biti temelj ozdravljenja, pre svega ekonomskog ozdravljenja tog područja.Evo, danas smo doživeli da sam ministar očito u svom skorašnjem putovanju kroz Sandžak, Tutin, Sjenicu to isto kaže, da je zaista urušeno sve ono što je moralo biti sačuvano kako bismo ostavili generacijama iza nas nešto na šta se mogu osloniti u građenju svoje budućnosti. To daje nadu da će se u budućnosti zaista i puno toga uložiti i da je neophodan konstantan i konkretan i svih poluga vlasti kako bismo doveli tu infrastrukturu, ne samo putnu, već i energetsku i svaku drugu, u pristojno stanje, kako bi mogli da računamo da možemo krenuti i sa razvitkom tih područja.Zato je vrlo važno da izgradimo da izgradimo i prugu, ne samo od Raške do Novog Pazara, već kroz sve ove gradove koji su nepravedno ostali bez železničke infrastrukture, kao i sve druge vidove saobraćajnih pristupnih puteva, a naravno pre ostalog razmišljamo i o aerodromu. S tim u vezi, s obzirom na ovaj događaj kojeg se danas prisećamo, čemu je 22 godine, zaista je krajnje vreme da se kao država obračunamo sa određenim posledicama toga što se dogodilo pre 22 godine.Naime, ovde govorim pre svega o zaostalim bombama iz NATO bombardovanja kojih još uvek imamo, naročito oko područja Sjenice kod aerodroma "Dubnice", koje i dalje nisu sklonjene, koje i dalje ugrožavaju životnu sredinu, prete, konstantna su opasnost po ljude, po stočni fond. Ljudi koji tu žele da grade ne mogu da grade i zato je ovo poziv nadležnim organima da posle posle 22 godine uradimo po hitnom postupku sve što je neophodno da iščistimo ovo područje Sjenice, ali i cele države Srbije od svih zaostalih NATO bombi kako bi i naša deca u budućnosti bila sigurna od svih ovih neeksplodiranih sredstava. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima predsednik poslaničke grupe SPS, narodni poslanik Đorđe Milićević. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, najpre želim da kažem da je veoma dobro što nakon 22 godine i nakon bombardovanja Srbije na ovakav način svi zajedno govorimo u republičkom parlamentu bez izuzetka, jer to je istina koju dugujemo pre svega građanima Srbije. Na ovakav način mi pokazujemo i potvrđujemo jedan odgovoran i ozbiljan odnos prema građanima kada je reč o ovoj temi i kada je reč o ovom pitanju.Maločas pitanju.Maločas je neko rekao da treba da govorimo o činjenicama i iznosio konkretne činjenice. Mi se u potpunosti slažemo. Da, treba da govorimo o činjenicama i treba otvoreno i jasno reći da je bombardovanje zločin koji je učinjen našem narodu. O tome treba otvoreno, jasno i javno govoriti, jer valjda je obaveza svih nas da štitimo interese naše države Srbije.Bombardovanje je posledica, zapravo to je naše legitimno pravo da kažemo, lažne optužbe za genocid i etničko čišćenje. Tako je tada rečeno. Ali, isto tako smatramo da je zapravo vrhunac jednog pritiska koji se u kontinuitetu vrši na Srbiju od početka devedesetih godina. U Hrvatskoj je recimo 1990. godine živelo 380 hiljada Srba. Koliko ih danas ima? U Sarajevu je živelo 150 hiljada Srba. Koliko ih danas ima? U Prištini 40 hiljada. Koliko ih danas ima?Postavlja se pitanje, gde je Srbija izvršila etničko čišćenje i genocid? Nad Srbima je vršeno etničko čišćenje i to je nešto o čemu moramo i treba da govorimo, da širimo istinu o našem narodu pre svega.Srbija svega.Srbija nikada, gledajući ratove unazad, gledajući istoriju, nije prebrojavala svoje žrtve. Ni kada je reč o Prvom svetskom ratu, ni Drugom svetskom ratu, ni kada je reč o Balkanskom ratu. Nekako smo uvek vodili računa da ne povredimo nacionalna osećanja i da ne povredimo nacionalne emocije drugih.

posebno danas, kada se kroz kršenje međunarodnog pravnog poretka daje podrška da se napravi jedna kvazi država na krvi nekih drugih. Smatramo da je nekoliko ključnih poruka koje danas treba saopštiti. Prva, već sam rekao, istina. Tu istinu dugujemo, pre svega, građanima Srbije. Druga ključna poruka je da se ne zaboravi. Treća ključna poruka je da se više nikada ne ponovi.NATO bombardovanje je često pravdano takozvanom, kako je tada rečeno, diktaturom ljudi koji su tada vodili Srbiju i bili na vlasti. Postavljam pitanje, a šta se desilo 2000. godine?

Da li je jednostrano priznata nezavisnost Kosova i Metohije? Dakle, 22 godine nakon bombardovanja mi imao potpuno identične pritiske i kada je reč o Kosovu i kada je reč o Republici Srpskoj.Dakle, jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije za nas je samo nastavak bombardovanja i pritiska na Srbiju, nastavak NATO bombardovanja još iz 1999. neću govoriti mnogo o sporazumu, prepustiću to mlađem kolegi, obzirom na vreme koje ima poslanička grupa. Naravno da će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati ovaj sporazum, zbog ciljeva koji se želi postići realizacijom ovog sporazuma, ali želim da napravim, na samom kraju, digresiju na nešto što ste rekli u uvodnom izlaganju, a što je moja obaveza kao lokal patriote pre svega, kao čoveka koji dolazi iz Valjeva.Rekli ste da ste putovali vozom i da ste razgovarali sa jednom gospođom koja je rekla da putuje iz Valjeva da bi radila u Beogradu. Nadam se i potpuno sam ubeđen, nakon jučerašnje posete predsednika i ponovne posete vas, vas sam pohvalio i prošli put kada ste obišli radove na obilaznici, da se to više neće dešavati, već će građani Valjeva moći da žive da žive i rade od svoga rada za svoju platu, poštenog rada u svom gradu.Dakle, mi imamo ovde, vi ste pomenuli, imali smo tu sreću da naučimo nešto što jeste suština svega, imamo Milutina Mrkonjića, velikog graditelja, koji nas je naučio da nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja. To je jasan stav i predsednika Republike i drago mi je da je to jasan stav i Vlade i vas kao ministra i da taj stav pokazujete delima, a ne rečima, obilazeći gradilišta po Srbiji. To i jeste vaš posao i imate punu podršku i pohvale na tome.Dakle, kada je reč o Valjevu, brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca, koje će Valjevo povezivati sa auto-putem Miloš Veliki. Da Valjevo, ne samo Valjevo, već čitav taj deo ne ostane slepo crevo, slepo crevo zapadna Srbija ne ostaje, dakle, ona se povezuje na auto-put Miloš Veliki, govorim o značaju.Ugovorom značaju.Ugovorom je predviđeno da saobraćajnica bude gotova do decembra 2023. godine. Ti radovi će biti, kako je to predsednik saopštio tokom jučerašnjeg dana, na veliko zadovoljstvo Valjevaca, godinu dana ranije završeni. Ovaj kraj, takođe, će da oživi izgradnjom putne infrastrukture i ljudi iz Valjeva više neće da se sele za Beograd, kao što sam rekao. Radovi koji su počeli krajem juna prošle godine koštaće 150 miliona evra.Od dovođenja centralnog gasovoda Orlovače do Valjeva, vrednosti od 29 miliona evra, potom snabdevanje valjevskih sela gasom, vrednost 14,3 miliona evra, a kada se doda i gasifikacija za industrijsku zonu, to dođe ukupno 45 miliona evra, što je velika i ozbiljna investicija za Valjevo, što je ozbiljan i odgovoran odnos i predsednika i Vlade Republike Srbije prema gradu Valjevu i, naravno, završetak opšte bolnice u Valjevu, u vrednosti više od 12 miliona evra.Ono evra.Ono što je suštinski najvažnije, a što sam rekao na samom početku, za 20 dana očekuje se potpisivanje prvog sporazuma o izgradnji fabrike u Valjevu, važne nemačke kompanije, gde će, prema rečima predsednika, prosečna plata biti preko 1000 evra.Gospodine ministre, ja sam potpuno ubeđen da ćete Valjevce viđati turistički kada budu dolazili u Beograd, a kada je reč o poslu, od trenutka kada sve ovo bude realizovano, a ja sam potpuno ubeđen da hoće, viđaćete ih više u Valjevu. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Đorđu Milićeviću.Reč ima narodni poslanik Đorđe Dabić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, danas je, kao što znamo, najbolniji dan u novijoj srpskoj istoriji. Dana 24. marta se sećamo naših nevino stradalih civila, vojske, policije, koji su te godine stradali i koji su stavljeni pod NATO bombe. Ceo jedan narod su stavili pod NATO bombe zato što su hteli da nam otmu ono što im ni tada ni danas nismo i nećemo dati, deo naše teritorije.Svakako je da se uvek sećamo dve i po hiljade mrtvih ljudi, među kojima, ono što nas najviše boli, jeste 79 dece. Mala Milica Rakić bi danas imala 25 godina, da je NATO zlikovci nisu ubili mučki toku NATO agresije na našu državu. Zaista imam obavezu, a i vi ste malopre to izjavili, kao i narodni poslanici i ministri, ali rekao bih i svi ljudi koji se bave bilo kojim poslom, da zaista cenimo tu krv prolivenu radi slobode koju mi danas imamo. Nije to mala žrtva.Retko koji narod može da kaže, praktično, u Evropi od Drugog svetskog rata nijedna bomba nije pala na bilo koji evropski narod, osim na srpski narod. Zato imamo veliku obavezu i odgovornost prema tim ljudima, prema tim stradalnicima, da danas sa velikim pijetetom govorimo o njima. Zato što neće nama danas niko iz međunarodne zajednice niti izjaviti saučešće niti reći da im je žao zbog toga što se desilo. Nisu to uradili ni 17. februara, neće to uraditi ni 5. avgusta, neće to uraditi nikada kada je nama teško i kada naš narod oplakuje svoje najmilije. Dakle, mi nemamo nikog bližeg od samih sebe i toga moramo biti svesni.Što se tiče današnjeg dnevnog reda, govorimo o važnom sporazumu koji će ceo zapadni Balkan staviti praktično pod evropski vazdušni prostor. To je svakako važan važan sporazum, jer evrointegracije se proširuju na ceo zapadni Balkan i u tom, kako je neko malopre rekao, vazduhoplovnom delu. To je zaista važno, da integracije zapadnog Balkana budu sveukupne, celovite, da zajedno napredujemo u svim tim procesima.Kada govorimo o našoj državi, šta je uradila naša država konkretno u toj oblasti, Ministarstvo zaista može da se pohvali velikim rezultatima, možemo da govorimo o egzaktnim činjenicama, matematički izraženim, da smo od 2013. godine do danas zaista napravili ogroman pomak kada je reč o kompletnom razvoju naše avio industrije. Generalno, kada pogledamo koliko samo putnika prevezeno u tom periodu, dovoljno je da se zaista shvati da Srbija danas mnogo više ulaže nego što je to bio slučaj ranije.Danas svakako možemo da se pohvalimo da broj putnika na aerodromu Nikola Tesla je 2013. godine iznosio svega tri i po miliona putnika, a danas je šest miliona i 158 hiljada. Zaista, to su egzaktni podaci, da vidite da je 50% broj putnika povećan. Kada govorimo, takođe,

korona krize, prevezeno je čak 419.683 putnika sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu.Zapravo, to govori koliko je važno bilo osposobiti taj aerodrom. Svi oni koji su nas kritikovali da ne treba da ulažemo u taj aerodrom, da ne treba da ga stavljamo pod republičko pod republičko preduzeće, pokazuju kolike su neznalice, pokazuju koliko je zapravo bilo neophodno da se aerodrom na takav način osposobi i da se toliko novca uloži da bi danas imali ovako dobre rezultate u Nišu. Tu je i aerodrom Morava, Pranjani i svakako ono što je meni posebno važno, što ste i vi malopre pomenuli, jeste činjenica da se i u aerodrom Ponikve u Užicu planira ulaganje ogromnog novca, da se on osposobi da bude što pre operativan za komercijalne letove.Imali smo i najavu pre neki dan gospodina Zdravkovića, da će tokom tokom naredne godine Vlada Srbije da uloži 300 miliona dinara u aerodrom Ponikve u Užicu. Zapravo, to je žila kucavica celog našeg regiona. Dolazim iz Zlatiborskog okruga i moram da pohvalim zaista vaš rad, vaše zalaganje.

bilo kakvim odugovlačenjem, nego da odmah krenemo taj deo ka Kotromanu. Zaista, ceo Zlatiborski okrug želi da dođe taj autoput, da spojimo naš okrug sa Beogradom.To se čekalo 70 godina, ništa nije rađeno na tom području.Svakako bih pohvalio revitalizaciju magistralnog puta u koji je uloženo 12 miliona evra i to je danas zaista jedan potpuno drugačiji region u odnosu na ono što je bio pre 2012. godine.Pitao bih vas da kažete iz prve ruke koliko je potrebno vremena da se konačno „Ponikve“ osposobe? To naš narod gore želi da čuje. Koliko je to, okvirno, da li je dve-tri godine? Mi čujemo da će do 2025. godine biti uloženo 20 miliona evra i zaista to bi bilo mnogo značajno za sve naše poljoprivrednike koji bi mogli da čarter letovima, generalno, i turiste da dovodimo, i da naši poljoprivredni proizvođači imaju bolji plasman na evropska tržišta.Generalno, što se tiče aerodroma, zaista je uloženo mnogo. Naša avio kompanija „Er Srbija“ je ponos naše države. Imali smo prilike da vidimo kako je u Crnoj Gori prošla tragično ta priča sa nacionalnom avio-kompanijom. Kod nas to nije slučaj. Mi smo imali dovoljno sluha da stavimo jednu dobru koncesiju i da naš aerodrom, odnosno avio-kompaniju osiguramo za naredni period. Mislim da će sigurno biti jedna od najboljih evropskih kompanija ukoliko se ova koncesija ispoštuje. Mi smo 501 milion već dobili jednokratnom naknadom za tu koncesiju, a u narednih 25 godina planira se ukupno 732 miliona evra da se uloži u našu avio-kompaniju. To je zaista jedan važan podatak, da građani znaju koliko je važno da nama avio-kompanija bude na stabilnim nogama, da se ne desi situacija kao sa nekim komšijskim avio-kompanijama koje su otišle pod stečaj, koje su ugašene.Iako je korona zaista uticala mnogo na avio-saobraćaj svuda u svetu, i kod nas, oseća se drastičan pad broja putnika. Opet kažem, mi imamo stabilnu koncesiju, imamo ugovor 25 godina, koji će morati da bude ispoštovan. Dakle, 732 miliona evra. Naša država će valorizovati tu avio-kompaniju, koja mora i dalje da se razvija na način na koji se i do sada razvijala. Korona je zaista uticala, još jednom kažem, potpuno je poremećen čitav svet, što se tiče i vazdušnog prevoza i generalno broja putnika, nigde se ne putuje i to se zaista oseća

upravljanju krizom. Mi danas imamo, evo, sad se isplaćuju još tri minimalca, to je zaista značajno za sve naše ljude, a generalno pogotovo za radnike u turizmu koji dobijaju onaj pun minimalac i to je ono što naši građani danas i te kako cene, pet minimalaca smo dobili tokom prošle godine i zaista privreda stoji na stabilnim nogama, zdravstveni sistem je takođe uspeo da odoli tom udaru krize. Nadamo se da ćemo i dalje imati visoku stopu vakcinacije, drugi smo u Evropi i dalje, tako da generalno nadamo se da će ova godina biti godina kada ćemo zaista uspeti da izađemo kompletno iz ove krize.Ono što sam još posebno želeo da naglasim kada je reč o aerodromima, velika je čast i zadovoljstvo reći da Srbija danas ima snage, ima dovoljno finansijskih mogućnosti da pomaže aerodrom i u najlepšem srpskog gradu, a to je grad Trebinje. Kao što je predsednik Vučić rekao, 50 miliona evra mi smo izdvojili ovim budžetom upravo za 2021. godinu i uložićemo u aerodrom Trebinje, koji će takođe biti revitalizovan i zaista daćemo jedan impuls da naš narod ostane da živi na tom vekovima srpskom prostoru i to je ono što je zaista posebno potrebno istaći, da ljudi znaju da kada imamo jaku državu, kada imamo stabilne finansije, kada imamo stabilnu Srbiju, onda možemo da pomažemo našim ljudima u okruženju.Kažem još jednom, tu je veoma važno da svi dišemo kao jedan organizam, zato što, kao što kažem, danas je težak dan za srpski narod. Dana 24. marta sećamo se svake godine svih ljudi stradalih pod NATO bombama i, kažem, neće nam doći nikakvo izvinjenje, niti bilo kakvo saučešće, niti sada, niti kada drugi nekih dana obeležavamo naše žrtve, naše stradalnike, zato imamo mi sami sebe i moramo biti svesni da dokle god budemo mogli treba da se borimo za našu državu, u inat onima koji su pre 22 godine hteli da nas zgaze, hteli da nas nema. Mi danas obnavljamo i škole, i puteve, i vrtiće i sve one infrastrukturne objekte koji su bili devastirani pre 22 godine, koji su bili uništeni.Da podsetimo građane, 100 milijardi evra je napravljeno štete. Retko koji narod bi mogao da ustane kao što je Srbija ustala posle 2012. godine, jednim ozbiljnim merama koje su donesene i danas imamo zaista priliku da kažemo da smo i prva ekonomija u Evropi po stopi rasta i da ćemo u narednom periodu takođe se truditi da održimo tako visok rast. Još jednom kažem, moramo da brinemo o sebi, jer niko drugi očigledno neće brinuti o nama ukoliko mi sami sebe ne budemo zaista na pravi način vrednovali i ukoliko ne budemo u našu zemlju ulagali kao što se to čini i danas.Još jednom, zahvaljujem i glasaćemo za ovaj sporazum u danu za glasanje. hvala. **Tomislav Momirović** Poštovani gospodine Dabiću, hvala vam na zaista kvalitetnom izlaganju. Uveren sam da građani zapadne Srbije mogu da budu ponosni na način kako vi zastupate njihove interese.Što se tiče Aerodroma „Ponikve“, na to bih prvo želeo da se osvrnem, trudiću se da budem zaista kratak. Mi u ovim okolnostima koje su zaista neverovatne ne želimo da se bavimo avanturizmom i da mi projektujemo kakve će biti investicije kada uopšte ne znamo kako će avijacija izgledati kada se završi ova ozbiljna kriza. Ali ono što mi želimo je da stvorimo preduslove da se brzo prilagodimo novim okolnostima koje će se sigurno otvoriti, kao što sam pričao, ovo nije kraj za avio-saobraćaj, ovo nije kraj za avio-industriju, ona će iz ovoga izaći i na kraju će sigurno biti jača nego što je bila ranije.Mi smo izdvojili nemale investicije, radimo projektnu dokumentaciju za zgradu aerodroma, ograđujemo aerodrom, involvirali smo u projekat, pošto ne znam da li znate, zemljište oko aerodroma je u vlasništvu aerodroma, ono je veće od 500 hektara. Mi smo involvirali „Jugoimport-SDPR“ da oni preuzmu 80 hektara kako bi oni investirali, kako bi dobili jednu malu industrijsku zonu. Spremni smo da mi dodatno investiramo, da napravimo industrijsku zonu, kako bi zainteresovali investitore da se pojave tu. Nije nam cilj da napravimo aerodrom gde neće gravitirati niko, nego da involviramo sve aktere u tom delu zapadne Srbije. Takođe, krećemo u rekonstrukciju puta do Aerodroma „Ponikve“. Aerodrom „Ponikve“ je bio jedan prvorazredni vojni aerodrom, koji je pretrpeo strašne štete u ovom bombardovanju o kojem ceo dan pričamo. Mi hoćemo da stvorimo, još jednom kažem, važne preduslove da se taj aerodrom sutra prilagodi i bude u funkciji u uslovima kakve avio-saobraćaj bude zahtevao.Takođe, ako mi dozvolite, voleo bih da napomenem još jednu stvar, a odnosi se baš na grad Užice koji ste pomenuli. Mi tamo imamo jednu dosta lošu stvar, a to je da ceo teretni saobraćaj, autobusi svi prolaze kroz centar grada, pored osnovne škole, pored obdaništa. Mi moramo u naredne dve godine da izgradimo obilaznicu oko Užica. Ne možemo da dozvolimo tu situaciju u tako velikom gradu da kroz centar grada prolazi ceo transportni saobraćaj. Mi imamo, naravno, čvrstu odluku i imamo podršku predsednika Republike da izgradimo u naredne dve godine obilaznicu oko Užica, kako bi rasteretili centar grada za građane Užica, da mogu komforno da žive, da imaju ekološki ispravan stil života i način života, da izmestimo teške kamione iz centra Užica, da naša deca koja idu u te škole prvo kada izađe ne gledaju kamione i udišu taj vazduh.Tako da, Užice u narednom periodu, kao i cela Srbija, će biti u našem fokusu i budite uvereni da prave investicije tek slede.Hvala još jednom na izlaganju.

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovani ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani i uvaženi građani Republike Srbije, danas govorimo o multilateralnom sporazumu između evropske zajednice i njenih država-članica i pridruženih država među kojima se nalazi i Republika Srbija.Na samom početku svog izlaganja napraviću jednu kratku retrospektivu

vazdušnog saobraćaja je na civilne i vojne svrhe. I u pogledu korišćenja vazdušnog saobraćaja u vojne svrhe zanimljiv je podatak da su

pilota.Takođe, još jedna činjenica po kojoj smo prvi jeste da je prvi avion koji je srušen u istoriji svetske avijacije oborio još pre 99 godina srpski vojnik Radoje Ljutovac iznad Kragujevca. Najbrži razvoj vazduhoplovstva ostvaren je u Drugom svetskom ratu, kada je vazdušna prevlast postala dominantna u ostvarivanju komparativne prednosti nad neprijateljem.Kada je u pitanju civilno vazduhoplovstvo, razvijalo se nakon Prvog svetskog rata, prvobitno u Nemačkoj i Americi, najpre za prevoz pošte, a potom putnika i robe. Prvi komercijalni letovi u Evropi, bili su na linijama Pariz – Brisel, London – Brisel i Pariz – London. Danas, u međunarodnom vazdušnom saobraćaju imamo preko hiljadu aerodroma, koji imaju ulogu da uspostavljaju letove i primaju putnike i organizuju njihove usluge. Aerodromi u Atlanti i Pekingu, godišnje prevezu preko 100 miliona putnika i to je ono, što zapravo govori kolika je ova

Međunarodni vazdušni saobraćaj odvija se u vazdušnom prostoru, između dve, ili više zemalja, a sporazum koji je na dnevnom redu, danas ima za cilj uspostavljanje zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, primenjujući osnovne principe EU, u oblasti civilnog vazduhoplovstva i u pridruženim državama, državama, među kojima je Srbija.U Srbiji se za redovni međunarodni prevoz koriste tri aerodroma, to su „Nikola Tesla“, „Konstantin Veliki“ i „Morava“. Poslednja dva aerodroma su deo javnog preduzeća „Aerodromi Srbije“ i u procedura za pripajanje ovom preduzeću su još par aerodroma, čime bi cela teritorija naše zemlje bila pokrivena.Mnogi se pitaju, da li Srbija ima dovoljno putnika za sve ove aerodrome? Po rečima uglednog profesora Petra Mirosavljevića, prodekana za studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, naša zemlja ima odličnu, geografsku poziciju i potencijal da razvije čvorišta za region jugoistočne Evrope i uspostavi letove ka najznačajnijim interkontinentalnim destinacijama. Svi argumenti govore u prilog tome da imamo izuzetno veliki potencijal za razvoj ovog vida saobraćaja.Ministre vi ste rekli i mislim da i to govori u prilog tome da su i otpočeli pripremni radovi na izgradnji novog kontrolnog tornja, na aerodromu „Nikola Tesla“, i to je očigledno i jedan od pretpostavki, odnosno predviđanja srednji i dugačak rok, usled tehnički ograničenosti prostora će se u narednom periodu javiti potreba za tim.Globalna kriza izazvana pandemijom korona virusa, usporila je ovaj proces i možemo slobodno reći, možda je i najviše uticala na avio industriju. Neki od podataka, kada su u pitanju aerodromi u Srbiji, govore o tome da u Beogradu i Nišu, za vreme pandemije, broj avio saobraćaja opao je za više od 90%. U prvoj polovini prethodne godine broj putnika, na beogradskom aerodromu, bio je manji za 62%, u odnosu na isti period godinu dana pre toga, dok je broj komercijalnih letova smanjen za 52%. U januaru i februaru, prošle godine, niški aerodrom beležio je rast putnika, u odnosu na isti period prošle godine, a od marta taj broj se smanjio za 60%, a od aprila više saobraćaja nije bilo.Vazdušni saobraćaj danas ugrožava veliki broj faktora, jedan od njih je i ovaj prirodni, o kojem sam vam pričao, a drugi je ljudski. Tu, pre svega mislim na terorizam, koji predstavlja bezbednosne izazove, rizike i pretnje i koji koristi sredstva koja su sve brutalnija, krvavija i razornija.

obzirom na pregovore o pristupanju EU, kojima naša država predano pristupa donošenje ovog zakona, stvoriće i formalne pretpostavke za hanuizaciju zakonodavstva Republike Srbije, sa pravom EU. Kao jedan od strateških ciljeva i prioriteta, koji jeste Srbija, to je punopravno članstvo u EU, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati usvajanje ovog sporazuma.Na samom posletku, svog obraćanja, želim da iskoristim priliku i da kažem, kao što je i moja uvažena koleginica, Snežana Paunović rekla, neki od poslanika danas su pre 22 godine bili deca, jedno od te dece sam i kada je počelo 24. marta bombardovanje i agresija NATO alijanse, na našu zemlju, tada mi je prekinuto školovanje, odnosno prvi razred u koji sam tek krenuo.Ono što želim samo da kažem, da sve srušene bolnice, srušene škole, srušeni objekti, preko dve hiljade žrtava, zapravo nisu konačne brojke. Ako pogledamo podatak da je 1990. godine bilo deset hiljada ljudi obolelih od bolesti, od kancerogenih oboljenja, a da je 25 godina kasnije, odnosno 2015. godine taj broj bio 40 hiljada, onda tek možemo da shvatimo kolike su razmene onoga što je bačeno na nas, 15 tona osiromašenog uranijuma, koji po nekim procenama će trebati da dođe do potpunog raspada 45 milijardi godina. Toliko je zapravo i na taj način je zapravo očigledno nama zahvaljeno što smo u prva dva, odnosno u Prvom i Drugom svetskom ratu bili na strani pobednika, na strani istine, na strani pravde i što smo se borili za očuvanje demokratije.Tako da ono sa čim se slažem jeste da možda kao verujući narod možemo da oprostimo, ali nikada ne smemo i ne možemo da zaboravimo ono što je tada učinjeno, barem sve dok postoji živi srpski narod. Tako da bih ovo obraćanje završio rečima, neka živi srpski narod, neka živi Srbija. Zahvaljujem. Zahvaljujem, se narodnom poslaniku Uglješi Markoviću. Vreme vaše poslaničke grupe je potrošeno.Reč ima narodni poslanik Mladen Bošković. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, Predlogom zakona o kome danas raspravljamo potvrđuje se spremnost Republike Srbije da i dalje primenjuje najviše evropske standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva time što će njihova primena formalno ostati obavezna i u našoj zemlji. Standardi su sadržani u propisima EU navedenim u listi koja predstavlja Aneks 1. multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, tzv. ESAA sporazuma koja sa Predlogom ovog zakona formalno potvrđuje i u Republici Srbiji.Sporazum ESAA ima za cilj da zajedničko evropsko vazduhoplovno tržište proširi i na regiju zapadnog Balkana. Republike Srbije je potpisala ESAA sporazum 2006. godine a ratifikovala ga 2009. godine. On je postao obavezujući za svih 36 članica potpisnica 1. decembra 2017. godine.Osnovni godine.Osnovni ciljevi principi podrazumevaju slobodan pristup tržištu, slobodu osnivanja preduzeća, jednake uslove konkurencije i zajednička pravila u oblastima vazduhoplovne sigurnosti, bezbednosti i upravljanja vazdušnim saobraćajem, socijalnih uslova i zaštite životne sredine. Ovaj sporazum predstavlja jedan ambiciozni projekat jer je zamišljen tako da njegovom potpunom primenom region zapadnog Balkana postane deo zajedničkog vazduhoplovnog tržišta, unije i pre formalnog pristupanja EU, a od proširenja zajedničkog tržišta zapadni Balkan korist ima gotovo 500 miliona građana. Međutim, nisu samo ekonomski razlozi doveli do pristupanja Republike Srbije ovom sporazumu.Jednako je važna, ako ne važnija u vazduhoplovstvu da se vazdušni saobraćaj odvija sigurno i bezbedno. Važno je da svi putnici budu uvereni da mogu sigurno i bezbedno da dolete u Srbiju i bezbedno prelete nebo iznad naše zemlje, jer naša zemlja primenjuje najviše vazduhoplovne standarde. Takođe je važno da se osigura i primena pravila o zaštiti životne sredine koja su predviđena ovim sporazumom.Ovi standardi se stalno menjaju i unapređuju te će usvajanjem ovog predloga zakona Narodna skupština omogućiti da Direktorat vazduhoplovstva i ostali organi nadležni za primenu ESAA sporazuma očuvaju i unaprede sigurno i bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja u našoj zemlji i pravilno i blagovremeno primenu svih ostalih obaveza predviđenih sporazumom. Prvi korak ka tom cilju predstavlja potvrđivanje ovog predloga zakona.U međuvremenu je došlo do značajnih izmena u propisima EU sadržanih u aneksu 1. ESAA sporazuma koji su od suštinskog značaja za pravilnu primenu ovog sporazuma. Najveći broj izmenjenih propisa odnosi se na oblasti koje su neposredno povezane sa civilnim vazduhoplovstvom to jest vazduhoplovnu sigurnost, vazduhoplovnu bezbednost i upravljanje vazdušnim saobraćajem. Rezultat rada Ministarstva građevine, saobraćaja, infrastrukture u oblasti vazdušnog saobraćaja se vidi kroz saobraćajno statističke podatke za period od 2013. do 2019. godine. Uvećanje broja putnika na aerodromu "Nikola Tesla" Beograd u posmatranom periodu iznosi 74%, odnosno na kraju 2013. godine imali smo broj putnika oko tri i po miliona dok je taj broj u 2019. godini iznosio preko šest miliona putnika,

što predstavlja uvećanje preko 20 puta. Ukupna količina prevezene robe uvećana je za 170 procenata.Kada se posmatra 2020. godina, zaključno sa 19. martom 2020. godine broj putnika je bio u stalnom porastu, međutim pojava korona virusa u Republici Srbiji, kao i u celom svetu dovela je do naglog pada svih saobraćajnih statističkih pokazatelja od marta meseca 2020. godine pa na dalje.S tim u vezi Međunarodni aerodrom i u Republici Srbiji beleži drastičan pad u broju putnika.

zaključile su 201. godine ugovor o Koncesiji. Za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na aerodromu „Nikola Tesla“.Koncesija je dodeljena za javne radove i javne usluge. Koncesija je započela 2018. godine i trajaće narednih 25 godina. Ukupna jednokratna naknada za Koncesiju iznosi 501 milion evra, dok će godišnja koncesiona naknada u ukupnom iznosu za period od 25 godina iznositi 228 miliona evra nominalne vrednosti.Investicioni planovi za razvoj, unapređenje, obnavljanje ukupno će iznositi 732 miliona evra u toku trajanja Koncesije.Vazdušni saobraćaj je postigao najviši stepen harmonizacije sa propisima Evropske unije kroz Zakon o vazdušnom saobraćaju, ali moram, pošto je danas znamo svi koji je datum, da spomenem da je danas 22 godine od kada su napali našu Srbiju tj. tada Saveznu Republiku Jugoslaviju.Ne mogu, a da ne podsetim građane Srbije na taj zločinački napad NATO i SAD.Naše nebo tada SAD.Naše nebo tada nije bilo sigurno kao što je danas. Zahvaljujući predsedniku i vrhovnom komandantu Srbije Aleksandru Vučiću. NATO je 24. marta 1999. godine počeo vazdušne napade na vojne ciljeve, da bi se kasnije vazdušni udari proširili na privredne ciljeve i civilne objekte. Intervencija NATO je izvršena bez odobrenja SB, u napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško je oštećena infrastruktura, privredni objekti, škole, crkve, manastiri, spomenici kulture, medijske kuće.Ne

1.300 krstarećih raketa, 37.000 kasetnih bombi.Dakle, 19 NATO zemalja bombardovale su Srbiju, jer nije prihvatila kapitulaciju. Procene štete koje je imala tadašnja SRJ, a danas Srbija, kreće se od 30 do 100 milijardi američkih dolara.Konačan broj izgubljenih života, zvanično nije usaglašen.

poštovani građani Srbije, moram da vas podsetim da su 2019. godine, Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović vodili organizovanu kampanju protiv obeležavanja 20 godina NATO agresije i po ko zna koji put su tako obrukali našu istoriju, naše poreklo, sopstveni narod i našu domovinu. Đilasovoj, Boškovoj i Jeremićevoj maloj skupini ništa nije sveto i zarad pokušaja da se ikada ikome dopadnu, na svojim promašenim skupovima, u stanju su da izgovore najgore izmišljotine i pljunu na obeležavanje najveće tragedije koja je u novijoj istoriji zadesila srpski

koji je dokazao svoj ekstremizam još 90-ih godina prošlog veka, kada je osuđen za terorističke napade i na žalost, pušten na slobodu, zahvaljujući Vojislavu Koštunici, koji ga je pomilovao.Ukinuo

Imajući u vidu ogroman negativan uticaj pandemije na avio saobraćaj, da li ima problema u realizaciji Koncesije za aerodrom „Nikola Tesla“? Hvala i živela Srbija.

hvala na kompletnom izlaganju, jer ste zaista izneli veliki broj podataka za ugovor o Koncesiji i hvala na ovom dirljivom izlaganju, vezano za NATO bombardovanje.Zaista je teško pričati o bilo čemu, osim o tom strašnom ratu kroz koji smo svi mi prošli 1999. godine. Kao što je više puta ponovljeno, teško je to zaboraviti, ali i mi kao ljudi koji vodimo ovu državu, zajednički moramo to da prevaziđemo i da pobedama se osvetimo svim tim koji su pokušali, ne ugrozili, pokušali da unište ovaj narod i da ugroze njegovu nezavisnost.Jedna od najvećih pobeda po mom mišljenju je ovaj ugovor o Koncesiji.

biće sutra i komunalna infrastruktura, rast ekonomskog standarda, politička nezavisnost, podrška našem narodu u regionu, ali ni jedan projekat po meni nije ovako vidljiv kao Koncesija aerodroma Beograd i VANSI.Teško je VANSI.Teško je to odvojiti od ER Srbije. Mi smo puno investirali u ER Srbiju, mnogi su bili protiv tih investicija, a mi smo omogućili da se saobraćaj drastično poveća. Vi ste pomenuli, ali dozvolite mi da još jednom pomenem,

smo ovu cenu koja je 501 milion evra, koji nam je u keš flou tokovima novca, u najgorim trenucima u martu značila mnogo, da možemo da kupimo medicinsku opremu. Nije ta cena došla samo zato što je VANSI bio zainteresovan. Svi su bili zainteresovani za aerodrom Beograd.Aerodrom Beograd je postao regionalni centar i jako je dobro i to se danas vidi što smo izabrali kompaniju kao što je VANSI, koja je jedna svetska kompanija, jedana od najvećih kompanija, jedna odgovorna kompanija, koja svoje poslovanje projektuje na više decenija.Ljudi su postavljali pitanje, zašto 25 godina? Kako da investirate, odnosno da zahtevate da vaš partner investira 700 miliona evra, da teži tome da dovede 15 miliona putnika. To su ambicije VANSI- ja, a da mu ne date sigurnost na 25 godina.Zamislite da nismo postigli ovaj posao, šta bi sada bilo sa aerodromom Beograd? Ostali bismo bez svog ovog novca, bili bi u jako teškoj poziciji, u smislu borbe protiv pandemije, a pitanje je kako bi plaćali plate ljudima na aerodromu, koje nisu male.Ovo je zaista jedan trijumf mudre politike, vizije, jer ona nije došla tako što je neko ujutru smislio da treba da da Koncesiju, uveče dao Koncesiju. To je jedno strateško građenje avio infrastrukture ER Srbije i ovo je kruna toga. Naravno da su ljudi iz VANSI-ja sa poslovanjem ugroženi i u Beogradu i po celom svetu gde oni imaju aerodrome. To je kompanija koja vidi daleko više od više od narednih pet godina, narednih 20 godina i zato danas oni investiraju i planiraju u narednih pet godina da investiraju više od 200 miliona evra.Zamolio bih vas i pozvao da posetite radove, možemo i zajedno, bilo bi mi zaista veliko zadovoljstvo, da vidite kako izgleda aerodrom sada kad su radovi u toku. Nećete verovati, aerodrom Beograd potpuno menja svoju viziju.Isto onako kao što će Aerodrom Niš sutra kada investiramo u novu zgradu izgledati, potpuno drugačije, sramota je kako izgleda danas Aerodrom Niš. On mora da izgleda mnogo bolje. On će izgledati vrlo brzo mnogo bolje.Mi imamo našu radnu grupu koja prati investicije. Držimo se ugovora, spremni smo da pomognemo našim koncesionim partnerima, oni su ozbiljna kompanija. Za sada, a uveren sam da ni u budućnosti neće biti nikakvih problema u toj koncesiji, da ćemo kada izađemo iz ove pandemije imati najmoćniji aerodrom u regionu sa najmoćnijom kompanijom „Er Srbija“ i da će to biti pravi trijumf u da će to biti u inat 1999. godini.Srbija se diže i u inat svim tim ljudima koji su pokušali da ugroze našu nezavisnost, da unište ovaj narod, naravno, nisu uspeli tada, ne uspevaju ni sada sa politikom, na čelu sa predsednikom Republike, mi idemo napred ne krupnim koracima, mi letimo napred.Hvala.

kako vazdušnog saobraćaja, tako drumskog, železničkog, vodnog saobraćaja, koji se odnosi na telekomunikacije jeste prioritet izgradnje nove moderne ekonomske i snažne Srbije.To je politika za koju se zalaže Vlada. To je politika za koju se zalaže naš predsednik Aleksandar Vučić.Kada je u pitanju ovaj zakon, pre svega, želim da kažem da je Srbija na strateškom putu, na putu EU i sasvim je opravdano što ćemo u danu za glasanje podržati ovaj zakon, jer on se odnosi na jedinstveno, evropsko, vazdušno tržište, a Srbija svako teži Evropi i teži jedinstvenom, evropskom vazdušnom prostoru u cilju boljeg pozicioniranja naše zemlje u vazdušnom saobraćaju, ali u cilju povećanja sigurnosti i bezbednosti svih putnika.Moram da je i te kako značajan za našu zemlju projekat koji koncesionar francuski radi na Aerodromu „Nikola Tesla“ i kojim ulaže 732 miliona evra za obnovu Aerodroma „Nikola Tesla“, da ovaj aerodrom u budućnosti opslužuje umesto sada 6,2 miliona putnika, 15 miliona putnika.Aerodrom putnika.Aerodrom „Nikola Tesla“, inače, postaće čvorište vazdušnog saobraćaja ne u Srbiji, nego u ovom delu jugoistočne Evrope.Naravno, ovde moram da pomenem da je ova koncesija doneta i zahvaljujući viziji i zahvaljujući izuzetno prijateljskim odnosima između predsednika Republike Srbije i francuskog predsednika Makrona, jer znamo da su se oni sreli u više navrata, da su lično razgovarali, ali naš predsednik Aleksandar Vučić uvek kada se susreće sa državnicima moćnih zemalja bilo zapadnih, bilo istočnih, uvek su tu i privrednici i uvek su tu sporazumi koji se potpisuju kako bi se naša privreda ojačala.Naravno, ovde moram da istaknem da je Republika Srbija u zadnjih godina svoje zakonodavstvo koje se tiče vazdušnog saobraćaja u najvećoj meri usaglasila sa zakonodavstvom EU.Moram da naglasim da je u ovom vremenu od dolaska SNS i te kako rađeno na razvoju novih aerodroma, to ste i vi u vašem uvodnom izlaganju naveli, tu je naravno značajan Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu, tu je naravno i Aerodrom „Morava“ u blizini Kraljeva koji je lično predsednik Republike Aleksandar Vučić otvorio za Vidovdan, tu je naravno u planu izgradnja aerodroma u jugozapadnom delu Srbije na nekadašnji vojni Aerodrom „Ponikve“, postaće aerodrom za teretni i civilni saobraćaj i to će svakako i te kako značiti za građane ovog dela Srbije.Sem Srbije.Sem vazdušnog saobraćaja, ja moram da naglasim da se sve ove godine od ekonomske stabilizacije zemlje radi upravo na razvoju vrlo značajnih infrastrukturnih projekata koji se tiču i drumskog saobraćaja.Tu ću navesti da je završen Koridor 10, da se radi na autoputu „Miloš Veliki“, da će do Svetog Nikole ove godine biti završeno 30,9 kilometara autoputa, koji povezuje Preljinu i Požegu i koji će značiti novi impuls i novu žilu kucavicu, i za privredu i za građane koji žive u ovom području.Naravno, moram da napomenem da Požega nije krajnja destinacija ovog autoputa, da će od Požege jedan krak autoputa ići prema Kotromanu i na taj način ćemo dalje ići sa povezivanjem sa Bosnom i Hercegovinom, a drugi krak će ići preko Peštarske visoravni, prema Boljaru, a to je, u stvari, povezivanje Srbije sa susednom državom Crnom Gorom.Izgradnja infrastrukturnih objekata, naravno da utiče na ekonomski rast i razvoj Republike Srbije i Srbija za razliku od mnogih razvijenijih i mnogo značajnijih ekonomija, mnogo jačih ekonomija u Evropi, pokazala je da tokom pandemije Kovida 19, upravo ima najbolji ekonomski rezultat, ima i najbolji zdravstveni rezultat, jer je Srbija danas prva u Evropi po broju vakcinisanih i sedma u svetu zahvaljujući odgovornosti Vlade, zahvaljujući odgovornosti predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je danas u mogućnosti da vakciniše svoje građane, i da pomaže svojim susedima, da pomaže svojim susedima, da pomaže Republici Srpskoj, da pomaže Bosni i Hercegovini, da pomaže Crnoj Gori, da pomaže Severnoj Makedoniji, ali i da pomaže ponovo razvijenijim zemljama od nas, a kao primer navešću Italiju.Naravno, moram da istaknem i izgradnju vrlo značajnog autoputa, to je Moravski koridor, koji će u stvari spojiti Koridor 10 i 11. Gradnja autoputa je započela. To znači bolji kvalitet života za oko 500.000 građana, koji se nalaze na tom autoputu, to je autoput širokog profila, to je autoput koji će imati i svu neophodnu telekomunikacijsku mrežu, to je autoput koji će dovesti nove investitore, koji će povećati i uticati na ukupan ekonomski privredni rast i razvoj Republike Srbije.Danas Srbije.Danas je 24. mart i danas je 22 godine od zločinačkog NATO bombardovanja Republike Srbije, koje je trajalo punih 78 dana. Punih 78 dana mete zločinačkog NATO bombardovanja bili su vojnici, ali i civili, bili su stambeni objekti, ali i mostovi, bile su bolnice, ali i dečiji vrtići, bili su i starački domovi.U

sa Batajnice koja je poginula u svojoj kući na noši, a imala je samo tri godine.Tu je i dečak Marko Simić iz Novog Pazara, koji je poginuo, takođe, u svojoj kući, i zagrljaju svoga oca.Tu su i deca uzrasta od pet i osam godina u Sopotu, koji su takođe poginuli u svojoj kući, u naručju svoga oca i u prisustvu tetke.Tu je i trudnica od 26 godina, koju su kasetne bombe u Nišu raznele, koja je izgubila život, i ona i njena nerođena beba.Režim beba.Režim do 2012. godine nije pominjao ni žrtve, niti je zločinačku NATO agresiju označavao svojim pravim imenom, nego su je nazivali kampanjama, nekakvim milosrdnim anđelima, a oni koji su bombardovali decu, koji su u Sićevačkoj klisuri ugljenisali telo šestogodišnjeg dečaka, nakon tih bombardovanja govorili su da je to kolateralna šteta. Na taj način dodatno su podizali bol kako rodbini, tako i građanima Republike Srbije, jer je zločinačko bombardovanje bilo bez ikakvog

stideo se i sramio se i onih 108 vojnika, koji su, braneći našu zemlju, braneći našu otadžbinu, poginuli na Košarama. Prosečno su imali 25 godina i između smrti za svoju otadžbinu i života u koji su tek zakoračili, izabrali su ovo prvo i niko im se nije zahvalio i niko nije odao počast do Aleksandra Vučića. Prvi koji je uveo obeležavanje 24. marta kao Dana stradanja i zločinačke agresije nad našim narodom jeste Aleksandar Vučić.Oni pre njega, koji su do 2012. godine upravljali ovom državom, neka ih bude stid i sramota, ali oni su izgleda imali preče poslove. Imali su poslove pljačke narodnih para, ali i poslove skrivanja tih para u 17 različitih zemalja, u preko 50 zemalja, od Mauricijusa do Hongkonga, Švajcarske, Luksemburga, Holandije i ali oni su bili do 2012. godine i narod ih je poslao na smetlište istorije, jer su se oni stideli onih koji su bili najbolji deo nas, a to su svi oni koji su branili našu otadžbinu 1999. godine.Naravno, želim da istaknem da nemamo dileme kada je u pitanju izgradnja svih infrastrukturnih objekata. Moram da istaknem da je rekonstrukcija barske pruge do Valjeva završena, da se od Beograda do Valjeva vozom sada putuje 130 Nekada se tim vozom putovalo 20 do 30 kilometara. Naravno da treba nastaviti i dalje rekonstrukciju ove pruge, jer ova pruga je žila kucavica za mnoge opštine u zapadnoj Srbiji i jugozapadnoj Srbiji. Tu mislim i na Priboj i na Prijepolje. Prijepolje. Naravno, treba misliti i o povezivanju ovih opština, kao i opštine Nova Varoš sa autoputem koji će ići prema Kotromanu i prema Boljaru.Želim da istaknem da autoput koji se gradi Ruma-Šabac značiće bolji kvalitet života za 600 hiljada građana. Taj bolji kvalitet života znači da će ljudi ostajati tu, da će investitori dolaziti, da će se otvarati nova radna mesta i da će svi imati bolje uslove za život, opstanak i razvoj.Na kraju, gospodine ministre, želim da vam postavim jedno pitanje.

Da li se nastavlja sa realizacijom ovog projekta uprkos pandemije kovid virusa? Zahvaljujem.

hvala vam na ovom pitanju. Hvala vam na ovoj retrospektivi.Zaista, mislim da se niko nije osvrnuo, pričali smo i o bombardovanju, ali nismo pričali kako je bombardovanje i kako su naši heroji, kako su sve te žrtve bombardovane, da li civilne, da li vojne, kakav su one imale tretman posle 2000. godine.To

ali.Zaista, ta politika izvinjavanja, to je nešto što je ostavilo dubok trag na svima nama, mislim i na svim građanima ove zemlje, na celom narodu i zato predsednik Republike i svi mi koji podržavamo njega i stojimo iza njega i imamo toliku podršku. Ljudi to više ne mogu da gledaju.Pogledajte ta stranka, koja je nosila tu vlast, dokle je došla? Da bude privezak sa Mauricijusa, na to su se sveli. Uništili su svoju stranku kako su uništavali ovu zemlju deset godina. Nestali su svi oni.Daleko od toga da mi danas pričamo o kampanji. Mi pričamo o jednom zlu koje nas je tada snašlo, za šta mi nismo krivi. Možemo samo da budemo krivi što ih više nismo uništili kada su pokušali da uđu vojno u našu zemlju. Sokolovi naši nisu dozvolili tada i neće dozvoliti nikada u budućnosti.Često zaboravljamo da te mračne sile ne samo da su h tele da unište naš narod, nego su želele i da se mi i između sebe poubijamo u Srbiji kako su se poubijali u Bosni. Želeli su da ovde bude jedna mafijaška luka koju nismo dozvolili tada, a kako tek sada da dozvolimo, kada imamo ovako jako liderstvo?Mi ne možemo bez regiona. Naši najveći partneri ekonomski su BiH sa Republikom Srpskom i Crna Gora. Mi moramo da gradimo saobraćajnice ka njima, da li železničke, da li putne, da li vazdušne.Želeo bih da vas informišem da mi intenzivno radimo na projektovanju dela od Valjeva do Vrbnice železničke pruge. Nama je to strateški važna pruga. Bar je nama strateški važna luka. Mi radimo i projektujemo autoput Požega-Užice-Kotroman. Nama je cilj da se spojimo sa Sarajevom. To je naše tržište. Tu žive naši ljudi. Sve ovo radimo zbog toga. Jedna od tih investicija projektovanih je Aerodrom Trebinje. Naravno da nismo odustali. To je direktna inicijativa predsednika Republike i ove godine smo u budžetu odvojili 70 miliona dinara za projektovanje tehničke dokumentacije i 240 miliona dinara za eksproprijaciju.Podsetiću vas da smo mi već formirali preduzeće koje na tome radi. Pažljivo radimo. Radimo studiju izvodljivosti koja će nam pokazati kakav aerodrom je nama potreban tamo, tako da to je svakako deo planova.Ako mi dozvolite, molim vas, pošto ste se osvrnuli na posetu naše delegacije na čelu sa predsednikom Republike Francuskoj, a ja sam imao priliku i čast da budem deo te delegacije. To je moja prva poseta. Prvi put sam sve to gledao i krivo mi je zato što više ljudi nije moglo da vidi kakav tretman ima naša delegacija, kakav tretman ima predsednik Republike u zemlji kao što je Francuska - nuklearna sila, najveća vojna sila EU sa kakvim poštovanjem se obraća predsedniku naše Republike. To poštovanje prevazilazi našu ekonomsku moć i našu političku moć. To poštovanje nema veze sa ljubavi, to poštovanje ima veze sa zaslugama i sa politikom koju je predsednik Republike sproveo i zato se ova zemlja nalazi danas ovde.Voleo bih da svi znaju ono što sam i ja tamo video, šta znači kada vi u Francuskoj kažete da ste vakcinisani. Oni vas gledaju i ne veruju. Jako malo ljudi u Francuskoj, Nemačkoj, celoj EU ima priliku da bude vakcinisan.Mi ovde uopšte ne sagledavamo dovoljno kolika je privilegija imati dostupne vakcine. Da ne pričam o tome da vi imate priliku da birate vakcine. Pa, to je, prosto, neverovatno. Ja sam bio protiv toga. Mi smo podigli standarde na neverovatan nivo.Kada vi nekom kažete u Nemačkoj da ste vakcinisani, oni vas gledaju ovako i ne veruju, kao da ste došli sa Marsa. Moramo da budemo svesni da je dostupnost vakcina rezultat jedne permanentne, pažljive politike građenja pozicije, koju je naš predsednik Republike uradio i obezbedio da imamo i američke, i evropske, i ruske i kineske vakcine.Zato mi imamo šansu da prvi izađemo iz ove krize, samo moramo da se vakcinišemo, naročito ljudi stariji od 60 godina. Molim vas, iskoristio bih ovo, ako ste zadovoljni mojim odgovorom, iskoristio bih ovu priliku da pozovem ljude da se vakcinišu. Pomozite sebi, pomozite svom narodu, pomozite privredi. Jedino tako možemo da izađemo iz ove priče. Imamo vakcine, imamo šansu da pobedimo prvi. Vodeći smo u tome i samo lična neodgovornost može da nas u tome spreči. Hvala. Zahvaljujem se ministru.Reč ima narodni poslanik Luka Kebara. Izvolite. Uvažena predsedavajuća, gospođo Kovač, uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine, uvaženi ministre građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture gospodine Momiroviću, poštovani pomoćniče Kovačeviću, uvažena direktorko Direktorata za civilno vazduhoplovstvo gospođo Čizmarov, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, danas je veoma tužan dan za Republiku Srbiju. Na današnji dan pre 22 godine je izvršena zločinačka agresija na našu zemlju i mnogo naših ljudi je tu stradalo.Želeo bih da se osvrnem na izlaganje koleginice Jevtović Vukojičić i gospodina ministra Momirovića, koji su napravili tu jasnu distinkciju kada su u pitanju kada su u pitanju dva termina: kampanja i agresija, odnosno zločin.Mi moramo svi zapamtiti da je NATO kampanja, tzv. NATO kampanja bila zapravo agresija. To je jedan veliki zločin. To je bombardovanje. To je jedan od najvećih zločina koji se desio u poslednje vreme u Evropi i moramo da budemo svesni toga, da zapamtimo ovaj datum.Neka je večna slava svim našim herojima koji su položili život za svoju otadžbinu.Na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o Predlogu zakona o potvrđivanju Odluke i ISA sporazuma od 31. jula 2019. godine, kojim se zamenjuje taj Aneks 1 Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država, kao i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, tadašnje Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovo i Metohiji, naravno, u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999. godine o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja.Ovo je jedna jako bitna odluka za Republiku Srbiju. Naime, Sporazum je Republika Srbija potpisala još 2006. godine, 2009. ratifikovan u Narodnoj skupštini, a tek 2017. godine je stupio na snagu, jer se čekalo da i druge zemlje potpisnice ratifikuju sporazume u svojim nacionalnim skupštinama.Ovaj ISA Sporazum ima za cilj uspostavljanje zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja i

slobodno osnivanje preduzeća, slobodan pristup tržištu, jednake uslove konkurencije, kao i zajednička pravila u oblastima vazduhoplovne sigurnosti, bezbednosti, upravljanja vazdušnim saobraćajem, životne sredine, ali i drugih socijalnih uslova.Ovom novom odlukom, odnosno izmenom ovog Aneksa 1 multilateralnog ISA Sporazuma, predviđaju se neki novi propisi kada je u pitanju sektor civilnog vazduhoplovstva, naročito onih koji se direktno odnose na civilno, samo civilno, vazduhoplovstvo, koji se tiču bezbednosti i upravljanja u vazdušnom saobraćaju i samih vazduhoplova, ali i oni propisi koji se indirektno odnose na sektor civilnog vazduhoplovstva koji se tiču propisa o osiguranju, propisa o radu, o bezbednosti i zaštiti na radu, o zaštiti korisnika, kao i zaštiti pružalaca usluga.Bitan element ovog ISA Sporazuma je sadržan u tom članu 18. gde se predviđa osnivanje zajedničkog komiteta za nadzor i za sprovođenje samog sporazuma.Taj

obavezujuće odluke, ali može donositi i neke preporuke kako bi se što bolje implementirali ISA sporazum u tim zemljama potpisnicama.Imajući i vidu da smo mi zemlja koja je na putu evropskih integracija, neophodno je da u potpunosti implementiramo ovaj sporazum, kako bismo zadržali taj tok.S obzirom da govorimo o zajedničkom vazduhoplovnom području na nivou Evrope, a s obzirom da govorimo generalno o vazduhoplovima i nacionalnim avio-kompanijama, moramo imati na umu sve one bitne rezultate koje smo postigli u prethodnim godinama. Tu bih pohvalio, pre svega, Vladu Republike Srbije, predsednicu Vlade Anu Brnabić, naravno, našeg predsednika Aleksandra Vučića, ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture gospodina Momirovića, ne samo kada je u pitanju vazdušni saobraćaj, već kada je u pitanju celokupan sektor saobraćaja i građevinarstva i našu direktorku Direktorata za civilno vazduhoplovstvo gospođu Mirjanu Čizmarov.Želeo bih da se osvrnem na te neke rezultate. Naravno, kada poredimo period od 2000. do 2012. godine i ovaj period od 2012. godine do sad, želeo bih da govorim konkretno o našoj avio-kompaniji, odnosno o našim avionima, odnosno o našoj floti. Tada smo imali JAT. JAT je doveden bukvalno do propasti.Ono što je važno napomenuti je to da svaka nacionalna avio-kompanija mora imati jednu respektabilnu flotu da bi se da bi se bavila tim poslom, a mi smo tada imali na papiru 14 aviona. Od tih 14 aviona, devet je letelo, a zapravo samo šest aviona je bilo u potpunosti bezbedno i funkcionalno za letove.Danas mi imamo 18 aviona, 18 novih aviona. Naravno, jedan deo tih aviona je iz te stare baze, ali oni su remontovani i optimizovani sa najnovijim elektronskim sistemima za navigaciju. Motori na njima su, takođe, remontovani.Što se tiče te naše flote, kao što sam rekao, nekad smo imali šest funkcionalnih vazduhoplova. Danas imamo 18. Tu flotu čine jedan avion „Erbas A330“, jedan „Erbas A320“,

u tom periodu za vreme te žute tajkunske vlasti, mi smo prodavali svoje Mekdonel-Daglas DC-9 i DC-10, avione koji su bili sposobni za prekookeanske letove. Naravno, prodali smo, jedan deo smo i rashodovali aviona tipa „Boing 727“.U

Ta žuta vlast je više puta bezuspešno pokušavala da privatizuje našu avio-kompaniju. Oni, naravno, kao što znamo, nisu uspeli u tome, da li zato što nisu imali dobre namere ili su jednostavno bili nesposobni da nešto učine po tom pitanju.Zahvaljujući trudu Aleksandra Vučića i trudu celokupne Vlade Republike Srbije, mi danas imamo jednu uspešnu avio-kompaniju, domaću nacionalnu, snažnu avio-kompaniju „Er Srbiju“,

u Republici Srbiji u pitanju, moram napomenuti da posle 30 godina je uspostavljena ponovo direktna linija Beograd – Njujork, a aerodrom „Nikola Tesla“ je postao deo svetske aerodromske Potpisana je koncesija sa firmom „Vansi airports“.Takođe, od 2013. do 2019. godine se beleži porast broja broja putnika od 74%, ali i porast prihoda od 86,1%.Još jedan važan projekat je izgradnja kontrolnog tornja, visine 75 metara, na aerodromu „Nikola Tesla“, koji će biti opremljen sa najmodernijim radarskim sistemima i sistemima za navigaciju. On je u fazi izgradnje. Naravno, otvorili smo i civilno-vojni aerodrom „Morava“ kod Kraljeva.Takođe, još jedna bitna stvar je da smo obeležili i 76 godišnjicu operacije „Halijard“ kod Pranjana, gde je naša Vojska spasila određeni broj savezničkih

a opet sa druge strane svesni smo da je pandemija virusa korona uzela maha. Nažalost i kada je Srbija u pitanju i kada su sve druge zemlje u pitanju primetan je pad u sektoru turizma, u sektoru generalno kada govorimo o saobraćaju. Ja sam siguran da ćemo se mi izboriti sa tim.Koristim ovu priliku da apelujem na sve građane da se vakcinišu, jer mi smo šampioni vakcinacije i kada je u pitanju EU i kada je pitanja čitava teritorija Evrope i kada je u pitanju ceo svet. Smatram da moramo što pre da se vakcinišemo, da se još se još brže vakcinišemo, da zaštitimo naše živote, a samim tim, na osnovu ovih rezultata koje smo postigli, siguran sam da će naša avio kompanija i svi naši aerodromi ponovo kada pobedimo ovaj virus korona doživeti procvat i da ćemo se ponovo vratiti na one slavne staze iz 2019. godine kada smo ostvarivali rezultate koji su veoma dobri, čak i za neku razvijenu evropsku državu. Živela Srbija. Zahvaljujem.Reč ima ministar. avijaciju kompletno. Bilo je veliko zadovoljstvo slušati. Voleo bih da iskoristim ovu priliku da vam uputim reči podrške i vama gospodine Luka i drugim poslanicima, pre svega onima kojima je ovo prvi put da budu članovi ovog doma.Ne dajte da vas pokolebaju oni koji, ne da su lošiji od vas, nego su mnogo lošiji od vas. Vi ste ovde ispred politike koja ima velike pobede i koja se takmiči sa istorijom. Niste ovde slučajno, nego ste pažljivo birani. Velika mi je čast i zadovoljstvo da imam priliku da delim ovaj dom sa vama. Hvala još jednom. Zahvaljujem, gospodine ministre.Reč ima narodni poslanik Adam Šukalo. Zahvaljujem, potpredsedniče.Poštovani ministre Momiroviću sa saradnicima, nisam imao priliku prošli put iz zdravstvenih razloga, kada ste bili prvi put u parlamentu, pa mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku i da govorim danas i da čujem kako proaktivno učestvujete u ovoj raspravi koja ima malo i širi kontekst u odnosu na tačku dnevnog reda, koja je u svakom slučaju izuzetno zahvalna za raspravu, pogotovo ako je posmatramo u širem kontekstu, ne samo regionalno, nego i usklađivanju sa evropskom regulativom iz ove oblasti.Ja nisam ekspert i ne bih hteo da se dokazujem kroz neku vrstu priče normative, u smislu ratifikacije ovog sporazuma, kao i nekih ranijih sporazuma koji su ovde bili, međudržavni. S obzirom da da dolazim iz Republike Srpske, iz BiH, već određeno vreme živim ovde u Srbiji, moram da istaknem svoje zadovoljstvo što u ovom mandatu, u ovom sazivu imamo i današnji sporazum u vidu zakona, u smislu ratifikacije ranije kao čestu pojavu.Nadam se da će ti sporazumi i inicijativa koja dolazi iz Srbije u smislu ne samo regionalnog liderstva u određenim aspektima vezano za infrastrukturne radove biti dominantna tačka, ne samo u ovom sazivu, već i u radu Vlade Republike Srbije i vašeg ministarstva. To u delu i u rečima, kao što možemo i videti. Evo i danas imam priliku da idem za Bijeljinu, pa sam prolazio kroz Raču. Vidim da radovi i te kako dobro napreduju. Nadamo se da će radovi vrlo brzo i predispozicije koje se tiču eksproprijacije i svega ostalog u Republici Srpskoj vrlo brzo krenuti i da ćemo moći te radove da vidimo i u Republici Srpskoj, odnosno u BiH.Ovaj deo koji se revnosno ispunjava, za koji postoje budžetske stavke, za koji radovi već ozbiljno napreduju u svakom smislu, je velika podrška i poruka,

ktitor i lider u jednoj zemlji je onaj koji pokreće projekte koji idu u ovom pravcu. Znamo da je i ovu inicijativu, kao i sve druge, pokrenuo predsednik Republike Srbije koji i te kako zna da građani Republike Srpske znaju koliko je važno da ovaj deo autoputa i kraka prema Bijeljini, odnosno prema Rači bude što pre završen. To je od strateške važnosti, kao što je od strateške važnosti da se povezujemo, ne samo onim delom trase koji je vezan za Banja Luku, već da se povezujemo i sa Sarajevom. Zato će ovaj drugi krak, koji je vezan za Kotroman, za Višegrad, pa i ono što će se raditi i na teritoriji Republike Srpske, ali i Federacije BiH, približiti Banja Luku i Sarajevo Beogradu, gde oni prirodno treba da gledaju i gde su, kao što ste vi malopre u svojoj diskusiji govorili, u ovoj eri pandemije i korona virusa, pa ako hoćete konkretno svega ovoga o čemu danas najviše pričamo, promocija i kampanja vakcinacije i te kako važne poruke.Zamislite samo, evo, kada pređemo preko reke Drine, mi imamo potpuno drugu situaciju. Ovde građani Republike Srbije, bez obzira da li žive na jugu ili severu, bez obzira u kom okrugu, u kojoj opštini, kojoj lokalnoj zajednici žive, mogu da biraju koju će vakcinu da prime. Imamo sada mobilne ekipe i u domovima i seoskim ne moraju čak ni ovaj model koji je toliko uspešan, koji smo toliko hvalili preko e-uprave da koriste, već je dovoljno svojom voljom, fizički da dođu, a tamo ih čekaju naši medicinski radnici koji su non-stop na punktovima i na taj način da izvrše ono što je najvažnije u ovom momentu, vrhunski patriotski čin, a to je da se vakcinišu.Nema značajnijeg patriotskog čina u ovom momentu, a ni važnijeg, ako to poredimo sa regionom, jer nažalost, videli ste, ako samo pričamo o BiH, a možemo pričati o Hrvatskoj, Crnoj Gori, kompletnom regionu koji se baždario na sistemu Kovaksa, prošli su tako da u tim državama praktično i nema vakcina i bez podrške Srbije, koja je to dobrosusedski i dobrokomšijski podelila sa svojim susedima… Situacija kada pređete reku Drinu je potpuno drugačija.Veliki broj građana, prijatelja kojih ima i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH mole i traže način kako da se vakcinišu, pa makar došli i u Srbiju.

Nažalost, zbog ove pandemijske situacije koja se usložnjava, to sada trenutno nije moguće ni tu.Apel koji dolazi od strane građana, kojima nije teško da dođu u Beograd ili bilo gde u Republici Srbiji, da se omogući barem na jednom mestu da mogu doći ovde i vakcinisati se. Dobre su mere koje su danas usvojene na Kriznom štabu, a koje idu u tom pravcu da i stranci, kada govorimo o strancima, tu govorimo o državljanima koji dolaze iz regiona, koji su uspeli da li zbog dvojnog državljanstva ili na drugi način, tako što su određene institucije zamolile, recimo, institucija Ustavnog suda BiH, administrativnim, službenim putem preko Ministarstva spoljnih poslova ili njihovog Ministarstva spoljnih poslova da se sudije Ustavnog suda vakcinišu, pa je to odobreno, pa su oni išli u Loznicu itd.To su sve mnogo važne poruke koje ukazuju da je Srbija, ne samo lider u ovoj oblasti, već pokazuje svoje ljudsko lice prema svim građanima u regionu, znajući da u ovoj vrsti priči da tek kada se svi vakcinišemo u regionu da će biti sigurna i Srbija, odnosno građani Srbije i da će ekonomija, infrastrukturni radovi, planove koje imamo u ovoj vrsti priče moći brže i efikasnije da se realizuju.U tom pravcu moja uvažena koleginica Milanka je malopre govorila i postavila vama pitanje u vezi izgradnje i planova za izgradnju aerodroma u Trebinju. To više nije inicijativa, koliko smo i upoznati. Koliko smo ovde i sami kao narodni poslanici mogli da usvajamo, usvojili smo određene budžetske stavke koji su predispozicija za to, izabrane su određene lokacije. Nadamo se da će uskoro krenuti i eksproprijacija.Samo da kažem da ta, opet, inicijativa predsednika Vučića koji je imao tu želju da se upravo pomogne Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini da se izgradi i aerodrom u Trebinju koje je predivno mesto u svakom smislu reči, koje svi vole iz regiona da posećuju. Aerodromska linija će na relaciji Beograd-Trebinje i svi drugi letovi koji će biti komercijalni, nisko budžetni pretpostavljam, biti jako važna.Ono što je mnogo važnije je da Srbija daje lidersku inicijativu i u tom smislu, nažalost, u Republici Srpskoj je postojala inicijativa za izgradnju aerodroma koja je ugašena još 2014. godine. Nažalost, taj projekat na bazi domaće inicijative lokalnih snaga nije uspeo da se realizuje u tom periodu.Zato je mnogo važno i građani ne samo Trebinja, ne samo Hercegovine, već i kompletne Republike Srpske i Bosne i Hercegovine gledaju Beograd i očekuju ne samo realizaciju tog projekta, već očekuju i da što pre, 2023. godini, zbog ove pandemije, imamo prve letove i da možemo iz Beograda da odemo direktno u Trebinje. To je toliko važno.Pred vama su mnogi izazovi, pred vašim ministarstvom, i mnogo je važno u ovoj vrsti priče da sve ono što ćemo u narednom vremenskom periodu da pokrećemo i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, poruke koje ćemo upućivati odavde, poruke koje vi upućujete ispred vašeg ministarstva, infrastrukturni radovi koji idu u pravcu povezivanja, u ovom slučaju dve države, a što je mnogo važnije, ako pogledamo samo iz pozicije nacionalne jednog naroda koji je konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, koji je većinski narod ovde, srpskog naroda, i te kako važno i nacionalno pitanje.Zato, još jednom, puna podrška i predsedniku Republike Srbije za ovo što je predložio, vama, vašim saradnicima, javnim preduzećima koja rade na izgradnji ovih auto-puteva, brzih cesta, puteva, kao i firmama koje učestvuju u tome da što efikasnije i bolje to urade za dobrobit svih građana ne samo Republike Srbije, već i regiona. Toliko i hvala Hvala vam, predsedavajući.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas ću, iako imam kost u grlu zbog današnjeg datuma, govoriti o multilateralnom Sporazumu između evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu i Metohiji u uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, ESSA sporazum koji je Republika Srbija potpisala 29. juna 2006. godine, a Skupština Srbije ratifikovala 14. maja 2009. ima za cilj uspostavljanje Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja primenom osnovnih principa evropske zajednice u oblastima definisanim sporazumom u državama pridruženim stranama sporazuma među koje spada i Republika Srbija. Sporazum je stupio na snagu

jer je to njima bilo strano, osnovni ciljevi podrazumevaju slobodan pristup tržištu, slobodu osnivanja preduzeća, jednake uslove konkurencije i zajednička pravila u oblastima vazduhoplovne sigurnosti, bezbednost upravljanja vazdušnim saobraćajem, socijalnih uslova i zaštite životne sredine,

bivšeg režima možemo najbolje videti na primeru Vuka, „aeroklub“ Jeremića koji je samo tokom pet godina herojski, zajedno sa svojim rođacima, navodno, vodio borbu za KiM iz iz Kraljevske sobe od 3.000 dolara za noć, dok je njegov kolega, kako bi kolega Atlagić rekao, „Điki Švajcarac“, odnosno to mu je pravi naziv, na svoja luksuzna putovanja tim istim avionima potrošio 3,6 miliona evra.Da evra.Da ono o čemu govorim građanima Srbije bude jasnije, to su bile baš te iste egzotične destinacije Mauricijus, Švajcarska, Kipar, Luksemburg, Hong-Kong, a sve to na račun napaćenog naroda Srbije. Mislim da to nije slučajno.Šta

režim, na čelu sa Draganom Đilasom je integrisao svoj novac na mondenska mesta i svoje račune podstičući vazduhoplovstvo da taj isti novac i prebaci na data odredišta od 17 zemalja i na 57 računa. Dok se Dragan Đilas i njegova hobotnica potplaćenih kleptomana ne libi da se pored brojnih dokazanih afera obrati narodu preko tajkunskih medija, jer mu valjda nedostaje taj luksuz kojim su se bahatili i sada u strahu od evidentnih dokaza na sve moguće načine pokušavaju da vode politiku destrukcije i laži. Ko bi se od njih odrekao dnevnice od 55 hiljada evra i putovanja širom sveta, Valdorfa, Astorije, Hiltona, Hajata? Ko bi se odrekao istančanog osećaja za luksuz, ali i egzotike od 619 miliona evra?Tako da, ne čudi činjenica da je njihova lažna borba za Srbiju, KiM bila samo sporedni čin koji su koristili

Šolakom „secikesom“, kumom Đorđevićem, Vukom Jeremićem žele da speru blato srama i sakriju užas koji su ostavili. Jedini način da to postignu je da satanizuju sve što je uradio Aleksandar Vučići i SNS.Narod Srbije SNS.Narod Srbije vidi, narod Srbije zna, a narod na KiM bolje nego iko.Živeli heroji odbrane Srbije. Živela Srbija. Zahvaljujem.Ovim izlaganjem završavamo rad u ovom delu sednice.Sada određujem pauzu.Sa radom nastavljamo u 15,00 časova.Prvo naredno izlaganje narodni poslanik Marijan Rističević.(Posle